което бе направено от името на Парламентарната група на Коалиция за България.

Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители,